og vakið athygli víða um heim. Nefndin fagnar því að Carbfix-aðferðin hafi sannað sig sem góður kostur við bindingu koldíoxíðs hér á landi. Enn fremur er ánægjulegt að hún nýtist utan lands þar sem aðstæður eru réttar. Hún gagnast einnig erlendum fyrirtækjum

Bent var á að skilgreining frumvarpsins á niðurdælingu koldíoxíðs til varanlegrar geymslu í jarðlögum kynni að vera of þröng með því að tiltaka sérstaklega steinrenningu. Aðrar tæknilausnir við geymslu og bindingu koldíoxíðs gætu þróast og bæri því ekki að afmarka skilgreininguna með því að tiltaka sérstaklega steiningu sem aðferð til varanlegrar geymslu. Nefndin tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í greinargerð frumvarpsins þess efnis að áfram verður hægt að prófa aðrar aðferðir til niðurdælingar þar sem heimild til rannsókna og þróunarverkefna verður enn til staðar.

Líkt og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu fellur Carbfix-aðferðin sem slík undir tilskipunina að mati sérfræðinga Evrópusambandsins. Minni áhersla sé á hvað gerist eftir niðurdælingu,

að flýta endurskoðun regluverks Evrópusambandsins þannig að báðum aðferðum niðurdælingar til varanlegrar geymslu verði tryggður skýr sess í regluverkinu.

Nefndin ítrekar jafnframt að leggja ber ríka áherslu á að minnka losun gróðurhúsalofttegunda jafnhliða aukinni kolefnisbindingu. Hvorugt verkefnið útilokar eða dregur úr mikilvægi hins.

Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri litlu breytingartillögu og undir þetta skrifa 25. febrúar í ár, Bergþór Ólason formaður, Ari Trausti Guðmundsson sem hér stendur, Guðjón S. Brjánsson, Hanna Katrín Friðriksson, Jón Gunnarsson, Karl Gauti Hjaltason, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Líneik Anna Sævarsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Jón Gunnarsson og Vilhjálmur Árnason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir þetta álit samkvæmt heimild í 4. mgr. 18. gr. starfsreglna fastanefnda Alþingis. Hér hef ég farið yfir þetta nefndarálit og það sérkennilega kann að vera, þar sem við stöndum hér og

öldum og milljónum ára saman og við munum ekki ráða við að dæla því niður í jarðlög og binda. En, herra forseti, ég hef lokið máli

frá 2004 sem er gjarnan nefnd gagnsæistilskipunin. Með þessu frumvarpi er lagt til að sett verði heil ný heildarlög um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa.

sem tekin hafa verið til skipta á skipulegum verðbréfamarkaði og um birtingu upplýsinga um breytingu á verulegum hlut atkvæðisréttar eða eignarhaldi í slíkum útgefendum. Nefndin vekur athygli á því að við framlagningu var frumvarpið merkt röngu löggjafarþingi og telur eðlilegt að það verði lagfært með uppprentun.

auk mín sem framsögumanns: Óli Björn Kárason formaður, Jón Steindór Valdimarsson, Bryndís Haraldsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Þórarinn Ingi Pétursson.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannavarnir, nr. 82/2008 (borgaraleg skylda). Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Dagmar Sigurðardóttur og Valgerði Maríu Sigurðardóttur frá dómsmálaráðuneyti, Hrannar Má Gunnarsson frá BSRB, Halldór Oddsson frá Alþýðusambandi Íslands og Bryndísi Gunnlaugsdóttur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Nefndinni bárust umsagnir frá Alþýðusambandi Íslands, BSRB og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Með lögum nr. 27/2020, um breytingu á lögum um almannavarnir, nr. 82/2008, var bætt við almannavarnalög bráðabirgðaákvæði um borgaralega skyldu starfsmanna opinberra aðila til að gegna störfum í þágu almannavarna á hættustundu. Ákvæðið gilti til 1. janúar 2021 og var ætlað að bregðast við því ástandi sem skapast hafði í þjóðfélaginu vegna kórónuveirufaraldursins. Með frumvarpinu er lagt til að bráðabirgðaákvæði sama efnis gildi til 1. janúar 2022. Ekki hefur enn tekist að ráða niðurlögum kórónuveirufaraldursins og því telur meiri hlutinn tilefni til að bráðabirgðaheimild sú sem frumvarpið mælir fyrir um gildi enn um sinn. Reynsla síðasta árs sýnir að heimildin hefur gefist vel og hafa ýmsir opinberir aðilar óskað eftir því að gildistími hennar verði lengdur. Að öðru leyti vísar meiri hlutinn til greinargerðar með áðurnefndum lögum, nr. 27/2020, um tilefni og nauðsyn lagasetningar og nefndarálits nefndarinnar um málið (697. mál á 150. löggjafarþingi), þar á meðal sjónarmið um meðalhóf og um launakjör. Meiri hlutinn tekur einnig fram að hafin er endurskoðun á lögum um almannavarnir. Var frumvarp þess efnis birt í samráðsgátt Stjórnarráðsins 29. janúar sl. og er fyrsta skrefið í endurskoðun laganna. Í greinargerð með því frumvarpi kemur einnig fram að fyrirhugað er að árin 2022–2025 verði unnið í víðtæku samráði að heildarendurskoðun laganna. Meiri hlutinn fagnar framangreindu en í fyrrgreindu nefndaráliti var það mat nefndarinnar að ærið tilefni væri til að ráðast í heildarendurskoðun

Guðmundur Andri Thorsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Birgir Ármannsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir þingmannamáli, frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

framkvæmd jafnréttisstefnu sjóðsins.“ Hér er þá átt við að í skýrslu stjórna komi fram, samhliða almennu yfirliti um starfsemi sjóða á árinu,

Áður en ég fer nánar í sjálft efni frumvarpsins langar mig til að hafa örfá orð um þá stöðu sem kemur í ljós þegar valdaþræðir í íslensku fjármálalífi eru raktir. Þá kemur nefnilega í ljós að íslensk fjármálaþjóð er einkynja.

framtakssjóða, orkufyrirtækja, greiðslustofnana, Kauphallar og lánasjóða eru karlar. Þetta er hópur sem stýrir þúsundum milljarða króna og velur í hvaða fjárfestingar þeir peningar sem þeir stýra rata hverju sinni.

Nú eru í Kauphöll Íslands skráð 19 félög og þau uppfylla öll skilyrði um hlutföll kynja í stjórnum, eðlilega. Þau kynjahlutföll hafa verið fest í lög. Í stjórnum fimm félaga af þessum 19 eru konur

Hann hefur lítið sem ekkert breyst á undanförnum árum sem þó verða að teljast einhver framsæknustu ár sem við höfum lifað almennt í jafnréttismálum. Herra forseti. Það mál sem ég ræði hér núna snýst um lífeyrissjóðina okkar. Áhrif þeirra í íslensku viðskiptalífi eru veruleg. Lífeyrissjóðir eru umsvifamestu aðilar á íslenskum fjármálamarkaði nú um stundir.

og rúmlega 70% af þeim eignum voru innan lands. Það á sínar eðlilegu skýringar og er að breytast smám saman en setur engu að síður ákveðin viðmið um stöðu og völd stjórnenda lífeyrissjóða í íslensku atvinnulífi, stóru jafnt sem smáu.

telja. Samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda, sem ég var að vísa til í upphafi, og starfsemi lífeyrissjóða er öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur og/eða sjálfstæða starfsemi skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði. Lífeyrissjóðirnir okkar fara þannig með almannafé og hafa þar af leiðandi augljóslega ríkara samfélagslegu hlutverki að gegna en á við um flestalla aðra fjárfesta.

og að sama skapi skuli þess getið í ársskýrslu sjóðanna hvernig framkvæmd þeirrar stefnu hafi gengið, þ.e. hvernig fjárfestingar sjóðanna hafi samræmst stefnunni. Þannig beri lífeyrissjóðum samkvæmt þessu að skýra sérstaklega forsendur þess þegar fjárfest er í fyrirtækjum þar sem kynjahalli er verulegur meðal æðstu stjórnenda, svo dæmi sé tekið. Það er ekki verið að banna það, verið er að fara fram á að það sé skýrt. Herra forseti. Í raun ætti svona stefna að vera sjálfsögð og eðlileg í ljósi þess hlutverks sem lífeyrissjóðir gegna í samfélaginu, enda sýna rannsóknir fram á að fyrirtækjum þar sem jafnvægi er í kynjahlutföllum í stjórn og framkvæmdastjórn vegnar alla jafna betur en þar sem mikil skekkja er í aðra hvora áttina. Þetta ætti því raunverulega að falla undir samfélagslega ábyrgð sjóðanna sem þegar hefur verið tilgreind. En í ljósi stöðunnar í íslensku viðskiptalífi, tölfræðinnar sem ég hef m.a. lesið upp hér og er þekkt og hefur lítið breyst á undanförnum árum,

með því að þeir sýsla með peningana okkar, skyldugreiðslur okkar inn í sjóðina, og eru umsvifamiklir þátttakendur í viðskiptalífinu í gegnum fjárfestingar sínar. Hér er lagt til að lífeyrissjóðirnir axli ábyrgð þegar kemur að framgangi jafnréttis í samfélaginu. Þannig sinni þeir áskilinni samfélagslegri ábyrgð sinni á bestan hátt.

val sitt og ákvarðanir, en ekki verið að festa í lög ákvæði um hvernig nákvæmlega þeim ákvörðunum og því vali er háttað. Þetta er ekki lögfesting á inngripi í ákvarðanir að öðru leyti og getur því í raun og veru fráleitt talist stórkostleg takmörkun á frelsi lífeyrissjóðanna heldur einfaldlega eðlileg krafa af hálfu eigenda sjóðanna og þeirra sem hagsmuna eiga að gæta að ákvarðanir og aðgerðir séu vel rökstuddar. Það er skylda stjórnmálanna að vera vakandi yfir því hvernig megi bæta og breyta kerfum almenningi til góðs og það er engin ástæða, þvert á móti, til þess að láta tilskilin svið samfélagsins þar undanskilin. Við eigum ekki heldur að láta það líðast að tiltekin svið samfélagsins festist í kynbundinni misskiptingu eins og hér virðist vera hætta á. Í umsögnum sem bárust við málið í fyrri tilraunum var samhljómur um mikilvægi málsins og um mikilvægi þess markmiðs sem þar er sett fram. Hins vegar bar á því að einhverjir teldu að með þessum breytingum væri möguleiki á því að minni áhersla yrði lögð á að lífeyrissjóðir fjárfesti í samræmi við skynsemisregluna og ég vísa þar t.d. í umsögn Fjármálaeftirlitsins, þ.e. að til að uppfylla þá skyldu að fjárfest sé í fyrirtækjum þar sem jafnrétti er í kynjahlutföllum í stjórn og framkvæmdastjórn

Einstaka umsagnaraðilar hafa líka bent á að það væri rétt að svona lagasetning, svo ágæt og jákvæð sem hún er, næði til allra stofnanafjárfesta og að lífeyrissjóðirnir væru þar ekki teknir sérstaklega út fyrir. Ég get alveg tekið undir það að æskilegt væri að svona væri fjárfestingum alla jafnan hagað en það er grundvallarmunur á lífeyrissjóðum og öðrum stofnanafjárfestingum, sem er sá að lífeyrissparnaður er lögbundinn. Þess vegna Þess vegna ríkir meiri og ríkari samfélagsskylda á stjórnendum þeirra fagfjárfesta. Herra forseti. Ég hef lokið máli mínu og óska þess að málið fari málið fari til efnahags- og viðskiptanefndar og treysti á að það fái að þessu sinni góðan og skjótan framgang.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006 (heildaraflahlutdeild).

skal leggja hlutfall kaupanda í aflahlutdeild seljanda saman við þær heimildir sem hann á fyrir. Telst sú heildaraflahlutdeild tilheyra kaupanda í skilningi 1. og 2. mgr. og sætir þeim takmörkunum sem þar er kveðið á um.

skulu aðilar gera ráðstafanir til að koma heildaraflahlutdeild þannig fyrir að hún rúmist innan lögbundinna marka fyrir lok fiskveiðiársins 2025/2026.“ Greinargerðin með frumvarpinu er svohljóðandi: „Með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2016,

Reglur um hámarksaflahlutdeild voru lögfestar með lögum nr. 27/1998, um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða. Í greinargerð með frumvarpi að þeim lögum kom fram að meginmarkmið reglna um hámarksaflahlutdeild væri að einstök fyrirtæki gætu ekki orðið það stór að það beinlínis hamlaði eðlilegri samkeppni í útgerð. Markmiðið með framlagningu þessa frumvarps er því að kveða afdráttarlaust á um að þegar einstakur aðili kaupir hlut í öðru útgerðarfyrirtæki sem á fiskiskip með aflahlutdeild, hvort sem keyptur er minni hluti eða meiri hluti, leggst hið nýja hlutfall aflaheimildar við það sem fyrir var í eigu kaupanda. Liggur þá strax ljóst fyrir hvort aflahlutdeild aðila fari umfram þau mörk sem sett eru í 1. og 2. mgr. 13. gr. laganna. Sem dæmi má nefna að ef eigandi útgerðarfyrirtækis A sem á fyrir 5% aflahlutdeild kaupir 49% í útgerðarfyrirtæki B sem á alls 6% aflahlutdeild verður heildaraflahlutdeild útgerðarfyrirtækis A samtals þau 5% sem fyrir voru að viðbættum 49% af 6% aflahlutdeild seljanda, eða tæp 3%, þ.e. alls tæp 8%. Þeirri breytingu sem lögð er til með frumvarpinu er því ætlað að koma í veg fyrir að allt að helmingur allra aflaheimilda geti safnast á hendur eins aðila.

fari umfram þau mörk sem sett eru með 1. og 2. mgr. 13. gr. laganna. Þá er lagt til að sett verði nýtt ákvæði til bráðabirgða sem mælir fyrir um aðlögunartíma fyrir þá aðila sem verða fyrir áhrifum af þessum breytingum og fara yfir lögbundið hámark aflahlutdeilda á grundvelli þeirra. Efni frumvarpsins getur haft íþyngjandi áhrif á atvinnustarfsemi sem byggð hefur verið upp í samræmi við gildandi lög á hverjum tíma og þykir því rétt að gefa þeim aðilum rúman aðlögunartíma að breyttum reglum. Sambærilegt ákvæði var sett í lög þegar krókaaflahlutdeild var felld undir reglur um leyfilega hámarksaflahlutdeild. Þeirri breytingu sem lögð er til með þessu frumvarpi er ætlað að skýrar frekar þær reglur sem gilda um hámarksaflahlutdeild hverju sinni í lögum um stjórn fiskveiða og taka af allan vafa um að við kaup einstakra aðila á hlut í öðru útgerðarfyrirtæki leggst hlutfall aflahlutdeildar í eigu seljanda við þá aflahlutdeild sem fyrir er hjá kaupanda. Eru breytingarnar því til einföldunar og ætlað að styrkja stoðir heilbrigðrar samkeppni í sjávarútvegi.“ Þannig lýkur þessari greinargerð og ég ætla að draga saman kjarna málsins á mannamáli, ef þannig má að orði komast. Við Íslendingar höfum á síðustu áratugum komið okkur upp fiskveiðistjórnarkerfi sem er alveg örugglega með því besta, ef ekki það besta, sem þekkist í heiminum. Við nýtum fiskstofnana okkar með sjálfbærum hætti eftir því sem vísindin geta best sagt til um og fáum út úr þessari auðlind hámarksarðsemi fyrir samfélagið allt. Þetta er atvinnugrein sem malaði okkur stöðugt gull í gegnum bankakreppu og Covid og hefur alltaf verið til staðar þegar önnur krosstré bregðast. En ekkert kerfi er svo gott að ekki megi bæta það og hægt er að bæta ýmislegt í lögum um stjórn fiskveiða sem væri til þess fallið að auka samfélagslega sátt um kerfið. Á einu þessara atriða tek ég í því frumvarpi sem hér er til umræðu og snýr að samþjöppun á eignarhaldi í sjávarútvegi. Í nafni hagræðingar höfum við ákveðið að þola talsverða samþjöppun sem hefur skilað gríðarlegum ávinningi.

En við viljum setja þessari samþjöppun einhver mörk, eins og ég rakti hér áðan, bæði af samkeppnisástæðum og til að viðhalda ákveðnum fjölbreytileika í útgerð. lögum um stjórn fiskveiða er sá áskilnaður að enginn einn aðili megi ráða yfir meiri aflaheimildum en sem nemur 12% af heildinni. Það er gott og blessað en gallinn er sá í lögunum að mínu mati að eignaraðild eins útgerðarfyrirtækis í öðrum telst ekki með nema hún fari yfir 50%.

Það er ekki í anda laganna og á ekki að vera hægt. Til að taka af öll tvímæli um það atriði er þetta frumvarp lagt fram. Sem betur fer virðast nú stórir aðilar í þessari atvinnugrein í vaxandi mæli átta sig á mikilvægi þess að ná sem mestri samfélagslegri sátt um fiskveiðistjórnarkerfið og þar skiptir samþjöppun á eignarhaldi máli.

„Skráning á hlut í Síldarvinnslunni er fyrst og fremst til þess fallin að svara kalli tímans um dreifðara eignarhald í sjávarútvegi, segir Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, sem er stærsti hluthafinn í félaginu.

Sala á hlut í Síldarvinnslunni er því tilraun til að mæta þeirri umræðu sem hefur verið um sjávarútveginn og ná fram betri sátt um greinina,“ segir Þorsteinn.“ Þessi orð forstjóra stærsta sjávarútvegsfyrirtækis á Íslandi, og eins af 100 stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum í heiminum, ríma fullkomlega við efnið og andann í því frumvarpi sem við ræðum hér.

að heildarhámarkseign hvers fyrirtækis í kvótanum eða í hlutdeildinni væri sett fram í prósentum af hverri tegund, ekki í þorskígildum. Það myndi auka mjög gagnsæi að

og trúnað sem þarf svo mikið að auka í sjávarútvegi og ég fagna því mjög að fleiri fyrirtæki fari í Kauphöllina. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að stærstu útgerðarfyrirtækin séu skráð þar. Þar er ákveðin upplýsingaskylda sem fyrirtækin þurfa að sinna, upplýsingaskylda sem fólk kallar eftir og er til þess fallin að auka sátt og trúnað og traust á sjávarútveginum.

til að borga fólkinu í landinu góð laun. Virðulegi forseti. Ég vildi bara nýta þennan tíma í annarri umferð og taka hjartanlega undir það sem kom fram

miða við hámark í heildaraflahlutdeild í hverri kvótasettri tegund fyrir sig. Það er miklu skynsamlegri nálgun að mínu mati og þar erum við hv. þingmaður hjartanlega sammála. Það er eitt atriði sem má lagfæra. Ég vil í þessari stuttu ræðu nefna annað atriði sem er lagfæringaratriði. Í núgildandi lögum um stjórn fiskveiða er kveðið á um svokallaðan forkaupsrétt sveitarfélaga að skipum með aflaheimildum ef til stendur að selja þau úr viðkomandi byggðarlagi. Nú hefur reynt á það í dómskerfinu og fyrir liggur niðurstaða Hæstaréttar í því að þetta ákvæði eða sú hugsun sem þar liggur að baki heldur ekki.

er annaðhvort að ná þessu fram, gera forkaupsréttinn virkan eða þá að afnema þetta ákvæði úr lögunum, ekki láta standa eftir ákvæði í lögum um stjórn fiskveiða sem hafnað hefur verið af Hæstarétti. Nú er það svo að ég ég er ekki alveg viss í minni sök hvað varðar þetta mál. Á að gera þennan forkaupsrétt virkan eða ekki? Á að tryggja það að sveitarfélög

sem búið er að úrskurða að standist

Sveitarfélögin Hafnarfjörður, Vogar, Reykjanesbær og Grindavík skulu birta opinbera tilkynningu þessa efnis innan tveggja vikna frá gildistöku laga þessara. Gildistími framkvæmdaleyfis er 12 mánuðir frá tilkynningu sveitarstjórnar. Viðkomandi sveitarfélag skal hafa eftirlit með framkvæmdunum samkvæmt ákvæðum skipulagslaga.

leyfi til framkvæmdar við lagningu Suðurnesjalínu 2 í landi sveitarfélaganna Hafnarfjarðar, Voga, Reykjanesbæjar og Grindavíkur. Styrking flutningskerfis raforku á Suðurnesjum er aðkallandi verkefni og hafa Suðurnes verið sett í forgang með þingsályktun um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku nr. 26/148. Mikilvægi framkvæmdarinnar er óumdeilt og framkvæmdin er á skipulagi þeirra sveitarfélaga sem hún liggur um. Þá lauk mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar með áliti Skipulagsstofnunar 22. apríl 2020 en í því var fjallað ítarlega um aðalvalkost framkvæmdaraðila, framkvæmdaraðila, auk fimm annarra valkosta. Þrátt fyrir þetta hafa orðið óútskýrðar tafir á framkvæmdaleyfum vegna framkvæmdarinnar. Í því sambandi verður einnig að horfa til þess að umrædd

í mati á umhverfisáhrifum. Úr þeim ágalla hefur nú verið bætt og niðurstaðan er sú að aðalvalkostur sé heppilegastur með tilliti til kostnaðar og náttúruvárhættu á svæðinu. Þá liggur fyrir að framkvæmdin uppfyllir ekki þau viðmið sem sett eru um lagningu jarðstrengja í þingsályktun um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína nr. 11/144, nema á því svæði sem næst er Hafnarfirði. Þá liggur fyrir að möguleikar til lagningar jarðstrengja á svæðinu eru að einhverju leyti takmarkaðir, sbr. skýrsluna Jarðstrengir í flutningskerfi raforku eftir Hjört Jóhannsson. Líklegt er að jarðstrengsmöguleikar nýtist betur í öðrum hlutum flutningskerfisins á svæðum sem falla undir viðmið í stefnu um lagningu raflína. Frekari dráttur á framkvæmdum er því óviðunandi þegar um svo mikilvæga framkvæmd er að ræða.

Svo að þau markmið náist þarf Landsnet stöðugt að vinna að viðhaldi og endurnýjun flutningskerfisins í því skyni að uppfæra kerfið á hagkvæman og öruggan hátt. Suðurnesjalína 1, 132 kV raflína, liggur frá Hamranesi í Hafnarfirði að Fitjum í Reykjanesbæ og er eina línan sem flytur raforku til og frá Suðurnesjum en ekki eru til staðar aðrar flutningsleiðir raforku fari hún úr rekstri.

Undirbúningur vegna Suðurnesjalínu 2 hefur staðið lengi yfir. Verkefnið var á sínum tíma hluti af mun umfangsmeira umhverfismati Suðvesturlína, en nú afmarkast matið eingöngu við Suðurnesjalínu 2. Í kjölfar dóma um ógildingu á heimild til eignarnáms og leyfi Orkustofnunar fyrir Suðurnesjalínu 2, ásamt ógildingu á framkvæmdaleyfi Sveitarfélagsins Voga,

Allir sex kostirnir eru taldir uppfylla meginmarkmið framkvæmdarinnar, sem er að auka afhendingaröryggi og flutningsgetu raflína á milli Suðurnesja og höfuðborgarsvæðisins. Þá falla valkostir Suðurnesjalínu 2 vel að stefnu svæðisskipulags Suðurnesja 2008–2024. Aðalvalkostur Landsnets (valkostur C) fylgir lagnaleið aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013–2025 og felst í lagningu 32 km loftlínu um Hrauntungur. Frá sveitarfélagamörkum Hafnarfjarðar og Sveitarfélagsins Voga liggur hún samhliða

Þá eru allir sex valkostir Landsnets í samræmi við stefnu aðalskipulags Reykjanesbæjar 2015–2030 um háspennulínur og jarðstrengi og flutningssvæði þeirra. Hið sama gildir um aðalskipulag Grindavíkur 2010–2030. Í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Voga 2008–2028 er mörkuð sú stefna að nýjar rafmagnslínur verði lagðar í jörðu þar sem því er við komið og þar sem rafmagnslínur verði ofan jarðar (loftlínur) verði leitast við að draga úr sjónrænum áhrifum eins og frekast er kostur. Valkostur um loftlínu (C) er í samræmi við stefnu aðalskipulagsins um háspennulínur og jarðstrengi. Vegna aukinna jarðhræringa á svæðinu var í kjölfar mats á umhverfisáhrifum farið í frekari skoðun á mögulegum áhrifum eldgosa og jarðhræringa á fyrirhuguð mannvirki. Niðurstöður þeirrar skoðunar eru að loftlína sé mun öruggari valkostur en jarðstrengur við þær aðstæður sem er að finna á leið Suðurnesjalínu 2. Hvað varðar eldsumbrot og hraunrennsli er áhættan talin mjög sambærileg fyrir þá valkosti sem eru til skoðunar. Þar sem tíðni jarðhræringa á svæðinu með varanlegum höggunarhreyfingum eða mögnunar á hreyfingu við sprungubrúnir er umtalsvert meiri en tíðni eldgosa er talið rétt að miða frekar við slíka atburði

Taldi stofnunin umhverfismatið hafa leitt í ljós að lagning línunnar sem jarðstrengs sé best til þess fallin að draga eins og kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Æskilegasti kosturinn að mati stofnunarinnar sé því valkostur B meðfram Reykjanesbraut með jarðstrengjum þar sem raflínan er fyrirhuguð við Hvassahraun.

sem var falið að fjalla um og greina flugvallarkosti á suðvesturhorni landsins og skilaði niðurstöðum sínum til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins í nóvember 2019. Ef ráðist yrði í nýjan flugvöll í Hvassahrauni þyrfti

Við bætist mikil óvissa í langtímaspám í vexti á flugumferð sem taka verður með í reikninginn. Hvað möguleg áform um alþjóðaflugvöll í Hvassahrauni varðar er ljóst að nýr flugvöllur yrði ekki tilbúinn fyrr en eftir hátt í tvo áratugi ef allt gengi upp.

þegar og ef að því kemur. Hvort heldur sem annar valkosturinn verður fyrir valinu umfram hinn, þá þarf nauðsynlega að ráðast í framkvæmd Suðurnesjalínu 2 til þess að þjónusta þá starfsemi sem nú þegar er fyrir á Suðurnesjunum og til framtíðar. Að auki hafa miklar jarðhræringar átt sér stað á árinu á þessu svæði og mikill hiti er í jörðu sem gerir það að verkum að valkostur B er nú háður meiri takmörkunum en áður var talið. Þá ber þess einnig að geta að raffræðilegar ástæður lengdartakmarkana fyrir notkun jarðstrengja búa að baki aðalvalkosti Landsnets en helsta orsök lengdartakmarkana er að launaflsframleiðsla jarðstrengja er margföld á við loftlínur, sem getur leitt til þess að spenna innan línuleiðar haldist ekki innan vikmarka, með of miklu spennuþrepi. Langur strengur í jörðu getur því breytt raffræðilegum eiginleikum raforkukerfisins í heild sinni og aukið hættu á of hárri mögnun yfirtóna og þar með of mikilli bjögun á spennu. Einungis mætti koma

Suðurnesjalína 2 er framkvæmd sem er mikilvæg út frá þjóðarhagsmunum og því þarf ekki að fjölyrða um brýna nauðsyn þess að ráðast í hana. Óviðunandi töf hefur nú þegar orðið á málinu sem hefur velkst í kerfinu árum saman. Flutningsmenn telja ekki ásættanlegt að íbúar svæðisins þurfi að þurfi að líða fyrir þær miklu ógöngur sem leyfisveiting til þessarar framkvæmdar hefur lent í. Flutningsmenn telja því nauðsynlegt að grípa í taumana til að koma í veg fyrir frekari tafir og flýta því að framkvæmdir geti hafist og leggja sem fyrr segir til að lögfest verði heimild fyrir framkvæmdinni til að eyða óvissu.“ Virðulegi forseti. Ég verð aðeins þessu til viðbótar að segja að auðvitað er mjög merkilegt að þetta frumvarp, sem er búið að vera í undirbúningi í nokkra mánuði, mánuði, skuli vera flutt hér í dag á þeim degi þegar rúm vika er liðin frá mikilli náttúruvá á því svæði sem við erum að tala um. Síðustu fréttir í fjölmiðlum hér rétt áðan benda til þess að kvikuskot geti jafnvel komist upp á yfirborðið á þessu svæði. Það er því gríðarlega mikilvægt að þau mannvirki sem Suðurnesin kalla eftir, sem atvinnulífið og sem íbúar á Suðurnesjum kalla eftir, og auka öryggi í orkuflutningum á svæðið verði nú þegar að veruleika.

Ásamt mér eru flutningsmenn þessa frumvarps hv. þingmenn Brynjar Níelsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Jón Gunnarsson, Bryndís Haraldsdóttir, Ásmundur Friðriksson og Vilhjálmur Árnason. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um Ríkisútvarpið sem fela í sér breytt fyrirkomulag við innheimtu útvarpsgjalds. Lagt er til að gjaldið verði innheimt með beinum hætti tvisvar á ári og að meginstefnu rafrænt með greiðsluseðli í heimabanka líkt og gert hefur verið með bifreiðagjöld, samkvæmt lögum um bifreiðagjald, nr. 39/1988. Breytt fyrirkomulag innheimtu á jafnt við um einstaklinga sem lögaðila. Tilkynning um álagningu telst birt einstaklingi eða lögaðila þegar hann getur nálgast hana í pósthólfi á vefsvæðinu ísland.is. Með þessu er horfið frá því að innheimta útvarpsgjaldið samhliða álagningu opinberra gjalda en aðrir þættir varðandi gjaldskyldu, undanþágur frá gjaldskyldu og upphæð gjaldsins verða hins vegar óbreyttir. Ríkisskattstjóri og innheimtumenn ríkissjóðs sjá um innheimtu gjaldsins. Með frumvarpinu er ekki lagt til að lögþvingun áskrifta að Ríkisútvarpinu í formi útvarpsgjalds verði hætt. Og ég hygg, hæstv. forseti, að einhverjir verði fyrir vonbrigðum með það. Flutningsmenn telja hins vegar að með beinni innheimtu aukist eðlilegt og nauðsynlegt aðhald að Ríkisútvarpinu, jafnt rekstrarlega og faglega við dagskrárgerð. Bein innheimta stuðlar, eða ætti að öðru óbreyttu að stuðla að betri kostnaðarvitund almennings þegar kemur að tekjuöflun Ríkisútvarpsins en það er, sem kunnugt er, fjármagnað í samræmi við þjónustusamning, með fjárveitingu á grundvelli heimildar í fjárlögum sem nemur að lágmarki áætlun fjárlaga um tekjur af útvarpsgjaldi. Þessu erum við flutningsmenn ekki að breyta með neinum hætti. Það er auðvitað von okkar líka að með þessu aukist einnig áhugi almennings á eðli og rekstri Ríkisútvarpsins. Þegar menn finna það með beinum hætti að landsmenn eru í raun að borga áskriftargjald, eins og ég vil kalla það, útvarpsgjald, að Ríkisútvarpinu þá er

Höfuðstöðvar Rariks ohf. eru í Reykjavík. Rarik ohf. er vinnuveitandi um 200 starfsmanna, sem starfa víða um landið. Af þeim starfa um 60 manns á höfuðborgarsvæðinu. Mikill meiri hluti opinberra stofnana og hlutafélaga er á höfuðborgarsvæðinu og sömuleiðis eru flestar höfuðstöðvar opinberra stofnana og hlutafélaga þar. Þetta leiðir til þess að yfirgnæfandi fjöldi opinberra starfa stendur einungis einstaklingum á höfuðborgarsvæðinu eða í nærliggjandi byggðum til boða, eðli málsins samkvæmt. Í IX. kafla grundvallarstefnuskrár Framsóknarflokksins kemur fram að flokkurinn telji það til grundvallarréttinda að fólki sé kleift að velja sér búsetu á landinu þar sem það kýs. Til þess að uppfylla það markmið þarf að tryggja ákveðin búsetuskilyrði um allt land. Með því er m.a. átt við að tryggð séu fjölbreytt atvinnutækifæri um allt land. Með dreifingu opinberra starfa, t.d. í höfuðstöðvum Rariks ohf., myndi hið opinbera stuðla að fjölbreyttum atvinnutækifærum um allt land. Á þann hátt er hægt að jafna búsetuskilyrði og gera fólki kleift að velja sér búsetu þar sem það kýs ásamt því að koma í veg fyrir mismunun sem gerir greinarmun á fólki á fólki eftir búsetu. Í sáttmála Framsóknarflokksins, Sjálfstæðisflokksins og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis kemur fram að stefnt sé að því að tryggja öllum landsmönnum jöfn tækifæri ásamt því að halda landinu öllu í blómlegri byggð. Til þess þarf m.a. að tryggja landsmönnum jafnan aðgang að atvinnutækifærum og jöfn lífskjör um land allt. Þá kemur fram að horft verði m.a. til byggðaaðgerða sem tíðkast í nágrannalöndunum við mótun aðgerða hér á landi. Eins og nefnt er að framan hefur Rarik ohf. umsjón með 90% af dreifikerfi raforku í landinu, en það nær til Vesturlands, Norðurlands, Austurlands og Suðurlands og 43 þéttbýliskjarna víðs vegar um landið.

Þó eru höfuðstöðvar félagsins í Reykjavík. Núverandi staðsetning höfuðstöðvanna er ekki talin endurspegla starfsemina jafn vel og hægt væri. […] Fólksfækkun á landsbyggðinni vegna flutninga til höfuðborgarsvæðisins hefur lengi verið meginvandamál samfélaga á landsbyggðinni. Meðal helstu ástæðna fólksfækkunarinnar er skortur á störfum og lítil fjölbreytni starfa. Atvinnuöryggi og fjölbreytni starfa tryggir stöðugleika í íbúafjölda, laðar frekar til sín nýja íbúa og stuðlar að því að ungt fólk snúi heim aftur eftir nám. Skortur á fjölbreytni skekkir hlutfall þeirra aldurshópa sem eru almennt virkastir á vinnumarkaðinum. Þetta leiðir til fækkunar íbúa sem hefur í för með sér skerðingu á útsvarstekjum sveitarfélaga.

Þess vegna á þessi tillaga enn frekar rétt á sér inn í þá umræðu og hvernig við ætlum að haga þeirri starfsemi.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu þingflokks Samfylkingarinnar um uppbyggingu geðsjúkrahúss, en hún er löngu tímabær. Tillagan hljóðar svo: „Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að hefja vinnu við að tryggja bætta aðstöðu fyrir geðsvið Landspítala til frambúðar með uppbyggingu geðsjúkrahúss á höfuðborgarsvæðinu. Skipaður verði starfshópur fagfólks og hagsmunaaðila, þar með talið notenda og aðstandenda þeirra, sem annist frumathugun, þarfagreiningu og húsrýmisáætlun vegna verksins, beri saman ólíka kosti og leggi fram tillögur að staðsetningu og stærð. Tryggt verði að nýr húsakostur mæti kröfum nútímans um mannúðlega, framsækna og fjölbreytta geðheilbrigðisþjónustu. Starfshópurinn leggi greinargerð sína og tillögur fyrir ráðherra

Brýnt er að samhliða uppbyggingu nýs þjóðarsjúkrahúss við Hringbraut verði geðsviði Landspítalans fundinn fullnægjandi húsakostur sem tekur mið af þörfum fólks sem glímir við geðrænar áskoranir. Í dag fer starfsemi geðsviðs einkum fram í gömlu byggingunni við Hringbraut og á Kleppi við Elliðaárvog. Húsnæðið á Hringbraut er byggt á áttunda áratugnum eftir byggingarreglugerðum þess tíma en Kleppsbyggingin var tekin í notkun árið 1929. Landssamtökin Geðhjálp hafa bent á að húsnæðið við Hringbraut sé um margt óhentugt fyrir starfsemina, þannig sé til að mynda ekki gert ráð fyrir útisvæðum fyrir þá sem eru í vistun á lokuðum deildum og í gæslu vegna veikinda sinna. Húsnæði Klepps er úr sér gengið og hugmyndafræðin að baki aðstöðunni gamaldags og á skjön við nútímakröfur um mannúðlega meðferð sjúklinga sem glíma við geðrænar áskoranir. Herra forseti. Í úttekt landlæknis á geðsviði Landspítala frá 2013 kemur fram að ástandi húsnæðis sé víða ábótavant og það standist ekki kröfur nútímans. Húsbúnaður sé úr sér genginn, skortur sé á viðtalsherbergjum og óæskilegt fyrir þennan viðkvæma sjúklingahóp hve mörg legurýmanna séu í tvíbýli. Þá telji starfsmenn niðurlægjandi fyrir sig og sjúklingana að vinna og dvelja í niðurníddu umhverfi. Landlæknir kemst að þeirri niðurstöðu í úttektinni að gera þurfi nauðsynlegar úrbætur á húsnæði og húsbúnaði geðsviðs sem fyrst. Þetta var árið 2013. Síðan hefur lítið breyst í þessum efnum og má segja að geðheilbrigðisþjónustan hafi setið eftir í þeirri húsnæðisuppbyggingu sem stendur yfir í heilbrigðiskerfinu. Sú húsnæðisuppbygging var löngu tímabær og mjög vel að henni staðið og megum við öll vera stolt af því sem er þar á ferð. Víða á Norðurlöndum hafa verið stigin mikilvæg skref á undanförnum árum í átt að mannúðlegra og heilnæmara umhverfi fyrir sjúklinga sem glíma við geðrænar áskoranir. Í því samhengi má nefna geðsjúkrahúsið í Vejle í Danmörku sem var opnað árið 2017 í nýrri byggingu þar sem öll innanhússhönnun tekur mið af viðurkenndum áhrifum umhverfis og húsakosts á geðheilsu. Einnig er vert að skoða þá uppbyggingu sem nú á sér stað við Bispebjerg-spítalann í Kaupmannahöfn og réttargeðdeildina á Sct. Hans í Hróarskeldu. Löngu er orðið tímabært að stigin verði sams konar skref á Íslandi og starfsemi geðsviðs Landspítala – háskólasjúkrahúss fundinn húsakostur þar sem er bjart, vítt til veggja og hátt til lofts og í umhverfi sem býður upp á útiveru og hreyfingu því að það hlýtur alltaf að vera til góðs fyrir þá sem þurfa

Herra forseti. Eftir að þessi þingsályktunartillaga var lögð fram hér við þing bárust þær fregnir að nú væri rætt um að reisa allsherjarbjörgunarmiðstöð fyrir landið á lóð við Kleppsspítala, miðstöð fyrir lögreglu, slökkvistarf, Neyðarlínu, björgunarsveitir, já, allsherjarbjörgunarmiðstöð fyrir allt landið. Það er vel. En við hljótum að vera sammála um, og átta okkur á því, að slík björgunarmiðstöð, með því áreiti sem því fylgir, getur varla verið heppileg við hlið geðsjúkrahúss. Staðsetning sjúkrahússins á Kleppi hefur löngum þótt óheppileg vegna allrar þeirrar umferðar sem þar er í kring. Eins og áður hefur komið fram, hvort tveggja í úttekt sem fram fór árið 2013 sem og síðar, þá er afar mikilvægt að þeir sjúklingar sem þarna dvelja, bæði á réttaröryggisgeðdeildinni og öðrum deildum, lokuðum sem opnum, eigi möguleika á því að fara út, að njóta súrefnis, að komast út fyrir hússins dyr, að hreyfa sig, að fá einhvers konar heilsurækt. En því miður

en hún var ekki tekin með inn í þessa þingsályktunartillögu vegna þess að hér er meginþunginn af geðsjúkrahúsum landsins. Við þurfum að komast lengra. Við þurfum að komast inn í mannúðlegra umhverfi fyrir þá sem glíma við geðrænar áskoranir. Það er algjört lífsspursmál að við komumst inn í nútímann, að við færum þetta nær því sem við þekkjum í dag í læknisfræði, þegar kemur að geðheilbrigði. Það er ekki úr vegi í lokin að benda á að á Íslandi er engin deild sem leyfir lyfjalausa meðferð. Slíkar deildir þekkjast á öllum öðrum Norðurlöndum og í flestum ríkjum hins vestræna heims a.m.k. Það að þeir sjúklingar sem glíma við geðrænar áskoranir geti ekki fengið handleiðslu, fengið þjónustu, til að takast á við sín veikindi án lyfja árið 2021 er ekki boðlegt. Við þurfum að gera betur. Við þurfum að búa til aðstöðu þar sem er líka hægt að taka á móti sjúklingum sem velja að

þar á meðal þvingaða lyfjameðferð, af því að við höfum ekki möguleika á þessu vali. Við erum ansi aftarlega. Þrátt fyrir frábært starfsfólk, framúrskarandi starfsfólk á geðsviði Landspítala, erum við ansi aftarlega þegar kemur að þessu öllu. Þetta er byrjunin, þingsályktunartillaga um að færa geðsviðið og húsnæðið inn í nútímann

en ekki alveg öllu leyti. Ég myndi, virðulegur forseti, gjarnan vilja breyta henni á þann hátt að við værum eingöngu að tala um að tryggja bætta aðstöðu og uppbyggingu geðsjúkrahúss á höfuðborgarsvæðinu.

Landspítala – háskólasjúkrahús, og nú hefur verið tekist á um það svo áratugum skiptir hvar hann eigi að vera staðsettur. Nú er niðurstaðan í því að Landspítali – háskólasjúkrahús skuli byggjast upp við Hringbraut. Ég hef aldrei skilið það að allar tegundir lækninga eða fræðasviða þurfi að heyra undir Landspítalann sem rekstrareiningu og þaðan af síður að þær þurfi allar að vera við Hringbraut. Ég hef skilning á því að ákveðna þætti sé skynsamlegt að hafa á sama stað og hafa einhverja samnýtingu en ég hef

ég myndi seint vilja sjá þá starfsemi flutta t.d. niður á Hringbraut, né heldur myndi ég vilja sjá þá starfsemi heyra undir Landspítalann. Ég sé engan tilgang með því. Ég hef oft horft til Kleppsspítala líka

og horfum til staðsetningar annars staðar á höfuðborgarsvæðinu en á Hringbraut. Ég held að engin ástæða sé til að festa sig við að slíkur spítali þyrfti að heyra undir rekstur Landspítalans.

Hvort sem það væri opinber stofnun eða einhver félagasamtök sem kæmu að slíkum rekstri, þá er ég að tala um að rekstrarkostnaður geðsjúkrahúss yrði alltaf greiddur af hinu opinbera, með skattfé, en það er spurning um rekstrarumhverfi í kringum það. Mig langar líka að nota tækifærið til að nefna mikilvægi fjarlækninga eins og ég hef talað um áður í dag í öðrum málum.

Það eru ofboðslega mikil sóknarfæri í því að veita enn betri þjónustu á því sviði. Ég held að við verðum líka að horfa á það að fjarlækningar og það að nota tæknina og huga kannski að ákveðinni nýsköpun í þjónustuformi skiptir miklu máli. Það er alltaf þannig að einhverjir eru það veikir að þeir þurfa á því að halda að leggjast inn á spítala en oft er hægt að veita þjónustuna án þess að það þurfi

eða eitthvað annað sambærilegt. Í þeim tilfellum sem fólk útskrifast frá geðsviði þá vantar líka oft endurhæfinguna og utanumhaldið eftir útskrift og ég held að það séu ofboðslega mikil tækifæri í því að veita slíka þjónustu með meðferðarviðtölum. Það þarf ekki alltaf að vera þannig að einstaklingurinn þurfi að mæta og bíða eftir að hitta viðkomandi sérfræðing heldur er hægt að gera það í auknum mæli í gegnum tölvu.

hvort kannski sé ástæða til að taka orðin „geðsvið Landspítalans“ út úr fyrstu setningu þessarar þingsályktunartillögu og horfa frekar á að bara sé verið að tryggja og bæta aðstöðu sem er fólgin í geðsjúkrahúsi hér á höfuðborgarsvæðinu.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Þessi þingsályktunartillaga fjallar um geðsvið Landspítala sem er meginmiðstöð geðlækninga á Íslandi.

hvar sem ákveðið verður að gera það. Það að stjórnvöld taki ákvörðun um að auka við þjónustu við þá sem glíma við geðrænar áskoranir

það. Þegar nýbökuð móðir sem glímir við erfitt fæðingarþunglyndi þarf að bíða mánuðum saman eftir að komast í viðtal hjá sálfræðingi er það kannski ekkert sérstaklega góð þjónusta í opinberu kerfi. Börn sem glíma við átröskunarsjúkdóma komast ekki að í neinu teymi hér mánuðum og árum saman. Þessi þingsályktunartillaga fjallar um húsnæði geðsviðs Landspítala sem er bara því miður barn síns tíma og óboðlegt, bæði sjúklingum og starfsfólki.

Þá segi ég bara: Ókei, ég hef skilning á því og ég get verið sammála ýmsu. En mín sýn væri sú að við þyrftum að byggja hér upp eitthvað sem væri geðspítali Íslands, en hann þyrfti ekki að vera undir rekstrareiningunni Landspítala og það er kannski sú hugmyndafræði sem ég er hér að tala fyrir. Ég er að tala fyrir spítala sem er að öllu leyti kostaður af ríkinu og veitir fyrirtaksþjónustu og er á fallegum og góðum stað sem getur nýst í meðferðarúrræðum spítalans. En ég er bara að velta því fyrir mér og það er í raun skoðun mín að ekki þurfi allir sjúkdómar að vera hýstir innan þess sem við höfum kallað Landspítalann. Við gætum verið með aðra minni fagspítala, ef svo má að orði komast. Já, ég held að við séum komin á þann stað að hér sé mætt birtingarmyndin á muninum milli Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Samfylkingin vill styðja við og byggja hér öflugt opinbert heilbrigðiskerfi sem þjónar öllum jafnt. Það breytir ekki því að það eru að sjálfsögðu sjálfstætt starfandi geðlæknar víða í kerfinu og sem betur fer er það hluti af heilbrigðisþjónustunni. Samfylkingin studdi líka tillögu um að sálfræðingar færu inn í hið opinbera kerfi sjúkratrygginga vegna þess að sálfræðingar eru hluti af geðheilbrigðisþjónustunni. Við þurfum að tryggja aðgengi allra landsmanna að þessari geðheilbrigðisþjónustu. Það breytir ekki því að við þurfum líka að hafa mjög öflugt opinbert kerfi, hvort sem er um að ræða líkamleg veikindi eða geðræn og ég tel að við myndum valda miklu tjóni ef við myndum undanskilja algerlega geðapparatið frá Landspítalanum. Þetta er þjóðarsjúkrahús og þarna er miðstöðin. Þarna fer fram umtalsverð þjónusta sem ekki er hægt að veita annars staðar í erfiðustu tilvikunum. Ég held að við eigum að hlúa að því kerfi sem þarna er.

Það var það sem ég var að tala fyrir hér. Landspítalinn gegnir veigamiklu hlutverki, ég lít upp til Landspítalans og mér finnst hann mjög mikilvæg eining. En ég velti því jafnframt fyrir mér hvort stundum geti farið betur á því að ákveðin

öflugu batteríi sem heldur utan um okkar geðrænu vandamál og veitir farþjónustu inn til mismunandi stofnana sem eru að veita slíka þjónustu, inn í heilsugæsluna þegar það á við og (Forseti hringir.) jafnframt til sjálfstætt starfandi sálfræðinga eða geðlækna þegar það á við

Virðulegi forseti. Ég fagna þessu þingmáli af heilum hug. Geðheilbrigðismálin eru stærsta áskorun nútímans og verða líka ein stærsta áskorun framtíðarinnar. Geðheilbrigði er uppistaðan í heilbrigði þjóðar og rannsóknir sýna í auknum mæli að oft eru náin tengsl á milli andlegra og líkamlegra veikinda, enda er heilinn ekkert annað en líffæri og allt vinnur þetta saman.

velja nýja leið í lífinu. Það er ekki til afvötnunardeild á Íslandi núna þar sem fólk getur bara gengið beint inn af götunni og sagt: Ég er tilbúinn. Núna ætla ég að taka ábyrgð og breyta lífi mínu til hins betra. Þetta vantar. Við missum til að mynda margfalt fleiri í sjálfsvígum á Íslandi en í öllum öðrum slysum á landinu. Samt gerum við allt of lítið. Við tökum geðheilbrigði og geðvandamál ekki nógu alvarlega. Við þurfum að taka geðheilbrigðismál í landinu algerlega nýjum tökum. Þessi vinna þarf raunar að byrja á skólaaldri. Hún þarf að byrja á fyrsta og öðru stigi. Það þarf að vera snemmtæk íhlutun og þarf að minnast á geðrækt í námskrá. Þetta frumvarp er því mjög jákvætt og til að ráðist verði í markvissan undirbúning í uppbyggingu húsnæðis fyrir geðheilbrigðisþjónustu. Það vantar húsakost, það vantar mannlegt umhverfi fyrir fólk sem er andlega veikt og oft er það svo að fólk sem er mjög andlega veikt á geði er enn þá viðkvæmara fyrir umhverfi sínu en aðrir. Oft getur umhverfið gert veikindin verri en þau voru fyrir.

dag. Allt tal um að skilja það frá annarri starfsemi gerir lítið annað en að styrkja fyrir fram staðalímyndir um að þetta séu veikindi sem séu svo ólík öðrum veikindum, að þessir sjúklingar séu svo ólíkir öðrum sjúklingum og þurfi svo ólíka nálgun og ólíka meðferð. Fyrir nú utan það, virðulegi forseti, að það er ekki útilokað að gera hvort Ég vil óska flutningsmanni og þeim sem eru á málinu innilega til hamingju með málið. Ég hlakka til að sjá það í velferðarnefnd verði ég enn þar þegar það kemur þangað inn og óska því velfarnaðar hér innan þings.